pitanja Vladi ili pojedinom članu Vlade. Pravila i proceduru svi zastupnici i zastupnice izvrsno znaju i idemo na postavljanje prvoga pitanja. Poštovani zastupnik Furio Radin, izvolite. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pitanje postavljam ministru unutarnjih poslova gospodinu Kirinu. Predstavnik sam jedne nacionalne zajednice, one talijanske, koja je nakon II. svjetskog rata ostala uz Istru, Rijeku i Kvarnerskim otocima, poneki uz Dalmaciju i u zapadnoj Slavoniji. Bez obzira što to značilo nekima mi smatramo da na taj način odabravši znači regiju, grad, rodnu grudu, činili smo dobru odluku i unatoč tome, međutim i baš zbog toga vezano za nacionalni simbolima u nas je ostala kontinuirano jednako snažno, jednako danas sa velikom nelagodom da vrijeđanje talijanske zastave, službene zastave naše manjine i naša obilježja nastavlja se jednakim intenzitetom posebno u posljednje vrijeme. Skinuta je talijanska zastava dva puta u Splitu, u Zadru uništena ploča naše lokalne talijanske zajednice, tri zastave su nestale i zgažene ove godine u Poreču. Sličan pokušaj dogodio se pred počasnim talijanskim konzulatom u Puli, na sreću nije uspio, dok u Rovinju prilikom jedne službene posjete nestao je naš barjak koji je ponovno postavljen samo intervencijom istarskog župana i rovinjskog gradonačelnika. ako se neće pronaći počinitelji, a do sada niti jedan nije pronađen, unatoč zalaganja istarske, samo istarske policije, pratio sam istragu i znam da su se zalagali, ako se neće ponavljam pronaći počinitelji, mi nećemo nikad saznati radi li se o vandalima, huliganima, o dirigiranim provokacijama ili ne daj Bože o ozbiljnijim akcijama usmjerenim ka rušenju ugleda Hrvatske. Naša zajednica je uvrijeđena i zabrinuta. Inozemni tisak stvara javno mnijenje koje Hrvatska ne zaslužuje. I zato od vas kao resornog ministra tražim ozbiljno i detaljno objašnjenje. Hvala. poštovani zastupniče gospodine Furio Radin. Htio bih samo reći nekoliko riječi. Gledajte, obično kod takvih slučajeva kao što je ovaj, ne samo ovaj nego i svi ostali koji se odnosi na napad na nacionalne manjine obično se čini u vrijeme kada se zna da nema blizu očevidaca i radi se na način da bude što manje materijalnih tragova. Ova vaša konstatacija da samo istarska policija radi, ja želim reći da je istarska policija hrvatska policija i da hrvatska policija na cijelom svom cjelokupnom teritoriju radi jednako svoj posao. Znači nema istarske policije nego ima istarska uprava koja kao i ostale sve uprave odgovorne su da upravo nađu počinitelje takvih kaznenih djela. Hrvatska se javno deklarirala kao multinacionalna, multikulturalna zemlja koja želi ući u Europsku uniju sa svim svojim vrednotama. Naše vrednote su i nacionalne manjine. I stav Ministarstva unutarnjih poslova i Vlade Republike Hrvatske je da moramo svi zajedno, a ne samo policija kao zadnji segment kada se nešto desi da spriječimo, da educiramo građane i da građani budu ti koji će dojaviti policijskim službenicima da budu očevici upravo kada se čine takva djela. Jer ta djela idu i na štetu hrvatskih građana i zato smo osobno svih hrvatskih građana na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske i zato smo posebno zainteresirani da to riješimo. Ja kao ministar unutarnjih poslova mogu samo reći da smo upoznati i da su svi, sva navedena djela i dalje u obradi, ali još jedanput ćemo preko policijskih uprava zamoliti građane da nam dostave podatke, jer ti pojedinci očito u nedostatku i svoje osobne kulture čine takva djela. Nama kao Ministarstvu unutarnjih poslova uvijek je najteže raditi u onom momentu kada nemamo dovoljno tragova i kada nemamo dovoljno očevidaca. Zato pozivam nacionalnu manjinu talijansku i zajednicu Talijana u Hrvatskoj da nam budu pomoć da zajedničkim aktivnostima upravo pronađemo u njihovim sredinama eventualno one počinitelje kaznenih djela koji će danas napadati talijansku nacionalnu manjinu, sutra će bilo koju drugu, a neće se libiti vjerujte i ići na i državna obilježja Republike Hrvatske, kao što smo imali nekoliko slučajeva. Stoga vam mogu samo obećati kao ministar unutarnjih poslova da ću osobno inzistirati na tome da se ti slučajevi riješe, ali još jedanput molim pomoć građana jer to je zajednički posao građana i policije jer time pokazujemo i Europskoj zajednici, a i nama samima kakvi smo u biti. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine ministre nažalost nisam dobio odgovor. Slažem se s vama jedino da je istarska policija hrvatska policija, tu smo suglasni. O ostalim stvarima nažalost nemamo informacije. Čekajmo u budućnosti da će ovi slučajevi biti razriješeni u nadi da se neće opet ponoviti, da se neće ponoviti jer kada se neidentificiraju, kad se ne nađu počinitelji, otvara se put drugima da rade iste stvari. Hvala. Zubović. **Zubović, Mario (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade. Ja bih postavio pitanje Draganu Primorcu, ministru. Gospodine ministre, vi ste najavili obvezno srednje obrazovanje i mene interesira na koji način ćete to provesti i veseli me to da je ta najava objavljena zato što jedan veliki broj djece koja završi osnovnu školu ne upisuje srednju školu. Mi ne znamo što se događa sa tom djecom, to su tisuće djece koja ne idu dalje u školovanje i nemaju priliku više nikad niti studirati niti se školovati. Dalje me interesira na koji način ćete osigurati sredstva za obvezno školstvo, na koji način ćete osigurati prostor za te škole. I još bi me interesiralo u kojim zemljama u Europi postoji tako nešto. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, zastupnice i zastupnici, poštovani kolega Zubović. Ja ću nastojati ukratko odgovoriti na vaša pitanja. Točno je da po svakoj generaciji ovisno o županiji, između 15 i 25% djece nikada ne završi srednju školu. Prema preliminarnim podacima koje su radili nekoliko hrvatskih javnih znanstvenih instituta to znači da negdje oko 70.000 djece nikada neće dobiti ni srednjoškolsku diplomu u narednih osam godina, znači jedna cijela generacija. Međutim, ponavlja se još jedan iznimno veliki problem, a to je da od 10 do 12.000 djece neće imati nikakvu kvalifikaciju pored te djece, jer će imati završene tečajeve, neće imati završeno srednjoškolsko strukovno obrazovanje, bilo trogodišnje, četverogodišnje ili gimnazijsko. Hrvatska je nažalost uz samo jednu državu, Makedoniju, ima tako kratko obvezno obrazovanje, osmogodišnje. S druge strane, Hrvatska uvođenjem obveznog srednjoškolskog obrazovanja postaje jedna od tri države, koliko je meni poznato koji ima tako dugačak sustav obrazovanja, a rekao sam nedavno u Kyotu, i japanska vlada je pokazala veliki interes za hrvatski model jer je vrlo neuobičajen, jer obuhvaća ja bih rekao cijelu vertikalu obrazovanja, praktički osigurava svakom djetetu da upiše sveučilište. Kad postavljate pitanje kako to osigurati. U ovom periodu od prošle tri godine direktno iz državnog proračuna je odvojeno oko 340 milijuna ili direktno 109 školskih investicija. Iz decentraliziranih sredstava koja nakon 2001. godine idu i rastu, odvojeno je ukupno oko 720 milijuna što je financiralo izgradnju ili dogradnju oko 500 školskih objekata. Međutim, jedan projekt C5 koji je započet i prije mandata ove Vlade je nastavljen tijekom našeg mandata je rezultirao sa dogradnjom i izgradnjom 144 školska objekta. Znači, do današnjeg dana oko 300 školskih objekata je izgrađeno što Hrvatskoj daje jednu veliku predispoziciju da može napraviti taj iskorak. Pitate me glede zaposlenih. Do današnjeg dana je zaposleno u zadnje 3 godine 3 tisuće i 900 nastavnika u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju. Za vašu informaciju, samo oko 2 i po tisuće u osnovnom i srednješkolskom obrazovanju u zadnje 3 godine. Ključni problemi koji nas muče su prijevoz i učenički domovi. Međutim, danas učenički domovi za učenike srednjih škola imaju otprilike praznih kapaciteta oko 25%, tako da prvu generaciju od sljedeće godine 9. mjeseca možemo vrlo, ja bi rekao, snažno … /Govornik se ne razumije./. Investicija koja će obuhvatiti samo 4 mjeseca sljedeće godine za prijevoz učenika što je naša obveza prema njima je oko 25 milijuna kuna. Drugim riječima, cijenjeni zastupniče, u ovom trenutku Hrvatska ima sposobnosti i kadrovske i prostorne. Naravno u nekim područjima, a to sad radimo intenzivno, treba ih još doraditi, da Hrvatska može biti ponosna na jedinstveni model koji daje pravo Hrvatskoj da će 2010. godine biti ono što je naš cilj, a to je najkonkuretniji sustav obrazovanja u ovom dijelu Europe. Gospodine ministre, ja sam vam postavio to pitanje zato što, ja mislim, prije 6 godine je izašao podatak da je samo 7 do 8% Hrvata visoko obrazovan. Jučer smo vidjeli na jednom istraživanju da najzadovoljniji ljudi u Hrvatskoj su visoko obrazovani i baš zato me veseli da će kroz ovaj projekt Hrvatska podići broj obrazovanih ljudi. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče. Greškom postavljam pitanje gospođi ministrici, a imao sam namjeru postaviti premijeru jer gospođi ministrici je manje-više sve ovo jasno i previše puta je već odgovarala na ova pitanja koja ja mislim postaviti, a radi se o rušenju koje se posljednjih dana događa u općini Rogoznica, posljednjih tjedana, čega su posljedice srušavanja ljudi u bolnicu, štrajk glađu. Pa moguće da će biti i smrtnih slučajeva i čovjek se pita zapravo kome to treba? Naime, ja sam posve svjestan da je to nelegalna gradnja, ali čini mi se da je nelegalno rušenje. Iz prostog razloga što na tom području i za to područje ne postoji nikakve plansko-prostorne dokumentacije. Naime, ne postoji ni osnovni dokumenat koji je prostorni plan niti postoji ništa što je niže od tog dokumenta. Osim što postoje rješenja koje donosi Građevinska inspekcija o rušenju objekta. Moram upozoriti isto tako da je to 16% područja zahvaćeno s tom divljom izgradnjom ili nelegalnom izgradnjom i da se radi o nekoliko stotina objekata, a svjesni smo da ima par stotina tisuća objekata nelegalnih u Hrvatskoj. I moje je pitanje u prvom redu usmjereno na pravnu državu i jednakost građana. Ja pitam, obzirom da se sruši na Viru, da se ruši u Rogoznici, kad će se rušiti u Zagrebu, kad će se rušiti u Kaštelima, kad će se rušiti u Splitu, kad će se rušiti na cijelom području Hrvatske gdje su građani gradili nelegalne objekte? To je moje pitanje jer ja mislim da je u prvom redu bitno da imamo pravnu državu i da nemamo jednakije građane. A imamo čak i dole na tom terenu jednakijih građana. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ministrica Marina Matulović-Dropulić. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo. Pa ja mislim da smo mi neprestano prisutni u novinama i posvakuda i po televiziji gdje smo govorili i govorimo i upozoravamo stalno oko bespravne izgradnje. Činjenica je da se bespravna izgradnja događala u Hrvatskoj u određenim ciklusima, a jedan od tih ciklusa je nažalost bio 2001. godine kad je bivša Vlada i predložila, a Sabor donio zakon da se svi bespravno sagrađeni objekti mogu priključiti na komunalnu infrastrukturu i donijela zakon koji je izbrisao rokove za izradu prostornih planova u Hrvatskoj. Pitanje se postavlja, šta to znači? Šta je to bilo nego poziv gradite bespravno i sve će vam biti legalizirano. A to se zapravo i sada iz vašeg pitanja i vidi, da bi trebalo sve legalizirati. Ja još jedanput ponavljam, vrijedi za Rogoznicu, vrijedi za cijelu Hrvatsku, nigdje nismo rušili na područjima koja imaju ili nemaju prostorni plan ako su u građevinskom području. Što se Rogoznice tiče, oni godinama nemaju prostorni plan, ali postoji zakon, postoji prostorni plan županije i izmjene i dopune prostornog plana županije koje točno kažu šta se u Rogoznici ili u ostalim dijelovima na području svake tako županije, gdje su građevinska područja, a gdje nisu građevinska područja. I bez obzira na to kakav bi plan željela donijeti, ona je općina Rogoznica ili bilo koja druga općina, ona ga ne može donijeti protivno prostornom planu županije, protivno zakonu i protivno uredbi o zaštiti obalnog pojasa. Prema tome, mi i Građevinska inspekcija ruši isključivo tamo gdje to nije moguće legalizirati. Znači, bez obzira kakav plan donijela općina Rogoznica neki dijelovi se ni u kom slučaju i zbog prostornog plana županije i zbog Uredbe o zaštiti obalnog područja ne mogu uvrstiti u plan, prema tome ne mogu legalizirati. A ima još jedna stvar, baš u Rogoznici. 2004. godine mi smo rušili u Rogoznici, ljudi su nastavili graditi. Bez obzira na rušenja i bez obzira na upozorenja, i bez obzira na sustavne dijelove inspekcije. Oni su lijepo nastavili, radili su … /Govornik se ne razumije./ nastavili su raditi i mi smo morali djelovati. svi su u istom položaju. Rušili smo i u Zagrebu, rušili smo i u Splitu, ima na svim, na više dijelova Hrvatske smo rušili, a rušit ćemo samo one objekte koji se ne mogu legalizirati. Sada kad su se prostorni planovi počeli ozbiljno raditi i od 1.1.2004. godine morate znati da je bilo u Hrvatskoj napravljeno 157 prostornih planova od 550. Danas ih je napravljeno ili smo pred donošenjem 466 planova. Svi smo upozoravali i molili da se donesu takvi planovi koji će moći legalizirati što veći broj objekata jer je nama svima u interesu da se što veći broj objekata legalizira ali ono što se ne može legalizirati jednostavno ne može. Hvala lijepo.

je donijela zakon 1992. koji je vrijedio tri godine, dakle u najgore vrijeme rata je vrijedio taj zakon i svi su se objekti mogli legalizirati koji su bili do tog doba. I to što vi govorite, takvih objekata imate danas s građevinskom dozvolom na području općine Rogoznica. A za koga će ostati, na pašnjaku, na zelenoj površini će ostati takvi objekti? …/Upadica se ne čuje./… Molim? Za koga će ostati ti objekti? Dakle, vi vršite po leopardovoj koži to je istina, selektivno rušite to je istina i dole je narod uvjeren da …/Govornik se ne razumije./… vjerojatno ne biste te kuće rušili da su eventualno srpske ili romske, tako ljudi razmišljaju dolje. Štovana zastupnica Marija Lugarić. Izvolite! **Lugarić, Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani premijeru, članovi Vlade! Imam pitanje za ministra Primorca. Poštovani ministre, u siječnju 2004. godine, dakle u trenutku promjene vlasti prosječne plaće u obrazovanju su iznosile 4 tisuće 157 kuna odnosno bile su za 87 kuna veće od prosječne plaće tada u državi. Prema posljednjim podacima Zavoda za statistiku prosječne plaće u obrazovanju danas su za 105 kuna manje od prosječne plaće u državi. Temeljem ovog zaostajanja učiteljima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama tijekom ove tri godine su zapravo uskraćene dvije plaće. Na to upozoravaju i svi obrazovni sindikati po cijeloj vertikali koji najavljuju štrajk jer po meni posve opravdano ne prihvaćaju vaš prijedlog o povećanju, 5% povećanju plaća jer će to povećanje pojesti inflacija koja je tu negdje 4-5% i neće biti zapravo stvarnog povećanja plaća nastavnika. Ja vas pitam hoćete li i kada povećati plaće učiteljima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama ali to tako da predstavlja stvarno i realno povećanje plaća i da se konačno počne cijeniti ta struka bez koje niti jedne jedine promjene nema u obrazovanju i ako to ne učinite čini mi se da će sve ove vaše bajke o tome što se treba učiniti ostati ipak samo bajke i mislim da jedino povećanjem plaća možemo jamčiti bilo kakve promjene pa me zanima hoćete li i dalje smanjivati plaće prosvjetarima kao što ste to činili ove tri godine ili ćete konačno te plaće povećati? Ministar Dragan Primorac. Izvolite! **Primorac, Dragan** Gospodine predsjedniče! Cijenjena zastupnice, hvala vam lijepo na vašem pitanju s kojim se ja slažem u mnogim segmentima da su nastavnici potplaćeni i jednostavno to je nažalost niz godina u Hrvatskoj, a dozvolite mi samo par vrlo konkretnih primjera što se događa glede sustava obrazovanja i zapravo što smo mi napravili. Jedan od ključnih segmenata pregovora sa socijalnim partnerima tijekom zadnje tri godine je zapravo i najveća energija odlazila u smjeru da napravimo jednu jedinstvenu zajedničku politiku plaća cijeloga javnog sektora i gospodin ministar Šuker bi vam mogao bolje reći što znači ova projekcija rasta plaća koja je predviđena za naredne tri godine koja je po prvi put u segmentu negdje ukupno oko 15 ili ide preko 20% ako se pogleda od tri godine. To je trogodišnje povećanje od 5% što je u ovom trenutku vrlo realno i potencijalno ali najveće možda u zadnjih desetak godina. Međutim, dozvolite mi jedan drugi segment reći koji vi jako dobro znate. Da ja nisam imao jedan problem ulaskom u moje ministarstvo a problem je bio iznimno velik a to je milijardu i 200 milijuna kuna duga koji ni kriv ni dužan nisam bio za regrese, smjenski rad i sve drugo neplaćeno mi bi mogli osigurati povećanje plaća blizu 40%, međutim mi smo se morali baviti sve ove godine vraćanjem dugova. Do današnjeg dana od milijardu 200 milijuna kuna smo spustili dug i on iznosi ukupno 156 milijuna kuna. Znači, uz sve ove napore, ja vas podržavam, trebamo razmišljati o rastu plaća ali objektivno u tri godine vrativši cijeli dug od milijardu 200 milijuna kuna, 35 tisuća tužbi, potpunu paralizu obrazovnog ja bih rekao i pravosudnog sustava dozvolite mi da smo učinili maksimalno. A kad nastavnike već spominjete nastavnici, ovo nisu bajke. Ukupno vam je oko tisuću i pol nastavnika izrađivalo HNOS, državnu maturu a svi sveučilišni nastavnici u provedbi bolonjskog procesa. Evo, hvala vam lijepa. Poštovani ministre, vi ste na vlasti tri godine. Nakon tri godine vlasti pozivati se na dugove bivše Vlade mislim da samo dokazuje teze o nesposobnosti. Da ste sposobni rješavati probleme, izboriti se za plaće kao što je to uspjelo kolegama koje se bave upravo …/Govornik se ne razumije./… onda se ne bi pozivali na dugove. Jer tako svaka Vlada ima ovakve ili onakve dugove od prethodne Vlade. Drugo, da ste učinili maksimalno kao što tvrdite da ste učinili maksimalno onda bi inzistirali kod donošenja proračuna na povećanju sredstava za plaće a ne bi dozvolili da po prvi puta u povijesti plaće hrvatskih učitelja su ispod prosječne plaće u Hrvatskoj. Do sada su uvijek zaostajale za javnim službama, za javnom upravom, policijom itd. Po prvi puta ministre u povijesti nakon tri godine vašeg mandata plaće su ispod prosječnih plaća u državi. Ja vas molim dopunski odgovor kojim ćete mi točno dati projekciju plaća u ono vrijeme koje možete planirati i ja vas stvarno molim da prestanete davati deklaracije i počnete činiti konkretne, imate priliku na ovom državnom proračunu. Hvala. Hvala. Poštovani zastupnik Slaven Letica. **Letica, Slaven (Nezavisni)** Poštovani gospodine predsjedniče, prije svega bih se ogradio od rasizma Jakše Marasovića koji ne dopusti u ovom Visokom domu. Moje pitanje ide vama gospodine predsjedniče Vlade. Prije svega, izuzetno mi je drago što ste navratili u ovaj naš skromni Visoki dom iako sam ja sa velikom pažnjom pratio vašu američku političku rapsodiju kao i rapsodiju kubansku našeg Predsjednika Republike i specijalnog dopisnika "Globusa" gospodina Stjepana Mesića. Njega je Budo Lončar odveo u svoju sretnu budućnost među vrsnike i sljedbenike ideja poznatih globalnih demokrata Mogutua, Hajlasevasija, druga Tita i Fidela Castra a vas je gospodine predsjedniče vaša dobra vila i bujna mašta odvela u hrvatsku svijetlu budućnost europsku. Međutim mi ovdje živimo u ovom Visokom domu u našoj tegobnoj sadašnjosti i ja sam vam najavio jedno pitanje vezano uz reviziju pretvorbe i privatizacije ali zahvaljujem se predsjedniku. On je poduzeo tu inicijativu pa bi on postavio jedno lakše pitanje. A puno važnije. Ono glasi: Dijelite li vi uvjerenje Predsjednika Republike da je embargo na uvoz oružja 1991. godine koristio Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepo.

Prije svega hvala vam na velikom komplimentu koji ste iskazali meni i hrvatskom državnom izaslanstvu što ste pratili sve ono što smo radili u Sjedinjenim Državama na korist Hrvatske za učvršćivanje međunarodnog položaja Hrvatske i mogu vam reći da je vaš mladi sin koji je jedan od najperspektivnijih hrvatskih studenata kao što sam čuo na Yale-u bio na predavanju, sudjelovao vrlo aktivno i I rekao mi, i rekao mi i rekao mi da bi bilo dobro, i on i ostali studenti koji su bili tamo da iz Hrvatske dođe i više državnih dužnosnika, saborskih zastupnika da se obrate i na tim sveučilištima jer treba još puno raditi na ispravljanju istine o Hrvatskoj. A jedna od potreba u kojima se treba ispraviti istina je i ta. Prema tome Hrvatska je bila napadnuta, bila je žrtva velikosrpske agresije i mi smo se morali braniti. I ja mislim da je jedna od najvećih pogrešaka Međunarodne zajednice odnosno Ujedinjenih naroda što je tada kad se Hrvatska trebala obraniti uvela embargo na oružje. Mislim da sam time odgovorio na vaše pitanje. ljudi koji ne cijene, ne zbog toga što se radi o mome sinu, nego o jednoj plejadi od možda 100-tinjak ili 200 mladih ljudi koji su završili najbolja sveučilišta u Americi, koji rade na Wall Streetu, koji su predavači i istraživači na vodećim sveučilištima vi se među njima pojavljujete kao jedan od ljudi koji to razumiju, a ima ljudi koji misle kad netko odlazi na operu da ide tamo da smatra mutne poslove. Ali to je stara komunistička teza, ne treba ići u kazalište. Zastupnik, poštovani Miroslav Čačija, izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine predsjedniče Vlade sa članovima Vlade, kolegice i kolege. Pitanje postavljam premijeru. Jedna od točaka sporazuma HDZ-a i HSU-a je dogovor da se prosječne mirovine već sa 1. siječnjom 2005. godine usklade na razini od 50% prosječne neto plaće. Prema službenim podacima za kolovoz udio prosječne mirovine od 1914 kuna u prosječnoj neto plaći iznosi 42%. Iako je možda interesantniji i realniji podatak o 39,7% koji se spominje u medijima. Da bi se ispravile nepravde prema 320 tisuća novih umirovljenika koji su umirovljeni poslije 1999. godine s prosječnom mirovinom od 1200 kuna što je daleko ispod 30% od prosječne plaće Klub zastupnika HSS-a uputio je 1. lipnja 2006. godine u proceduru prijedloge zakona za usklađivanje mirovina novih i stranih umirovljenika. Vlada Republike Hrvatske nažalost dala je negativno mišljenje o oba prijedloga s obrazloženjem da se prijedlozima zakona Kluba HSS-a, citiram: «narušavaju odnosi među mirovinama ostvarenih u različitim razdobljima». To se može protumačiti kako Vlada ima podatke koji pokazuju da nema razlika u mirovinama između novih i starih umirovljenika. Ali unatoč negativnom mišljenju Vlade na prijedloge HSS-a vi ste gospodine premijeru najavili rješavanje tog problema u sljedećoj godini. A time ujedno i priznali da problem postoji i da postoji potreba rješavanja tog problema. Gospodine premijeru zašto odgađate rješavanje problema za sljedeću izbornu godinu kada novi umirovljenici trebaju veće i zaslužene mirovine već danas?

Ja za razliku od vas ću vam reći da je Vlada puno prije nego što je HSS u lipnju uputio prijedlog, gospodine Kolar prije nego što ste uputili prijedlog, formirala jednu radnu skupinu koja radi na rješavanju problema novih umirovljenika. Prema tome ne treba čitati, ako se znaju svi podaci onda znate da radimo na tome i da ćemo nastaviti raditi na tome. Prema tome ako je jedna Vlada učinila bilo što za hrvatske umirovljenike to je onda učinila ova Vlada i za stare a učinit ćemo i za nove. I u tom smislu ukoliko želite sudjelovati u radnoj skupini koja je počela raditi puno prije vašeg prijedloga ja vas pozivam da sudjelujete u radnoj skupini jer želimo zaista na jedan način koji odgovara mogućnostima Hrvatske riješiti problem novih umirovljenika. Bez politikanstva, bez citiranja kad ste vi poslali pismo jer vam mogu reći da smo na Gospodarsko-socijalnom vijeću i sa socijalnim partnerima i sa Strankom umirovljenika dogovorili radnu skupinu koja na tome radi. I dali smo sebi u zadaću riješiti to pitanje u 2007. godini. Zato ukoliko ste zaista zainteresirani za rješavanje problema novih umirovljenika pozivam vas da HSS dade jednog predstavnika u radnu skupinu koja na tome već radi.

Gospodine premijeru nažalost šta mogu drugo reći nego da ste me uvrijedili ali niste mi odgovorili ipak na pitanje. Ja mogu samo reć' sljedeće. Ovih nekoliko mjeseci itekako dobro smo upoznati i ovih 320 tisuća ljudi je upoznato sa problemom o kojem smo vam ovdje rekli, odnosno izrekli. Ja sam istina i Bog pročitao ovo zato što moram sažeto u dvije minute. Ja na to pazim. Prema tome, nažalost nisam zadovoljan, ljudi žive na granici zaista siromaštva i nakon dugo godina što uplaćuju u mirovinski fond sve manje dobivaju a danas vi jednostavno prebacujete taj problem ne znam, vjerojatno za izbornu sljedeću godinu. Nisam zadovoljan. lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, ja vas molim da premijera upozorite na način kako se obraća prema zastupniku i gospodine premijeru nije prigodno da u Hrvatskom saboru vrijeđate zastupnika zato što je napisao pitanje. Zastupnik želi biti koncizan, želi biti precizan, međutim vi niste bili precizni, pa vas ja molim da i vi ubuduće pokušate barem skicu napraviti pismeno jer ta vaša komisija u koju nas pozivate se našla samo jedanput i nakon toga nikad više, a problemi umirovljenika postoje već duže vrijeme. Komisija se sastala prošle godine i nema rezultata. Međutim, vi bi htjeli upravo putem ovoga zakona potaknuti rad komisije i riješiti problem umirovljenika koji je evidentan. 320 tisuća ljudi čeka rješenje a vi vrijeđate zastupnike. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Niste naveli koji bi bio članak Poslovnika povrijeđen što ste bili dužni pa ne mogu to komentirati. Zastupnik Lončar, izvolite.

Neću dati opomenu čak ni vama iako bi trebao. Da ste me slušali onda biste čuli da sam rekao da zastupnik da zastupnik nije naveo koji članak Poslovnika drži da je povrijeđen. Prema tome nikakve opomene, zastupniče Lončar neću dijeliti. E to je moje pravo i to ću ja pravo i konzumirati. Poštovani zastupnik Marko Širac. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, uvaženi članovi hrvatske Vlade. Metalna industrija važna je grana hrvatskog gospodarstva. Željezaru "Sisak" kao jedan veliki metalni kompleks bivša Vlada je privatizirala 2002. godine, na način da ju je prodala strateškom partneru "Mečiar" iz Rusije. Ta firma "Mečiar" je ušla u željezaru "Sisak", otpustila većinu djelatnika, izrezala najveći dio onih pogona, prodala na tržištu zalihe a djelatnost je nastavila samo u valjaonici cijevi koja proizvodi bešavne cijevi u Sisku. 2003. godine ta firma je napustila Sisak i valjaonicu cijevi vratila Republici Hrvatskoj. Pitanje je za ministra gospodarstva sljedeće. Gospodine ministre u kojoj fazi je postupak privatizacije valjaonice cijevi Sisak d.o.o. Ministar Branko Vukelić, izvolite. ovo je jedno pitanje koje je vrlo kratko i moglo bi se vrlo kratko odgovoriti u kojoj je fazi. Mislim da je svima poznato da je Vlada 1. rujna ove godine donijela odluku da se pokrene privatizacija željezare "Sisak" odnosno valjaonice cijevi "Sisak" i dakle mi očekujemo ovim narednim mjesecima da se taj proces i završi. Međutim puno je posla određeno do tog 1. rujna i to je važno ovdje reći. Vi ste spomenuli i prošlost. Ona zaista je takova da je prošla Vlada imala neuspješna ali dva pokušaja privatizacije željezare "Sisak". Željezara Sisak je 2001. otišla u stečaj, 2002. pokušaj privatizacije sa "Trgoimpexom", međutim neuspjeh već te godine, 2003. godine je ušao u vlasništvo željezare i međutim nas i moje ministarstvo kada smo 2004. godine preuzeli odgovornost za svoje resore je nažalost dočekala situacija da je "Mečerstil" odlazio, ustvari da je napuštao taj projekat i da nije ispunio ono što je Prema tome od tada, praktično od rujna 2004. godine intenzivno se radi na prije svega očuvanju i nastavku proizvodnje u željezari "Sisak" odnosno u valjaonici cijevi "Sisak", jer to je tvrtka koja važna i za Sisak. Rekli ste za metalce a to je područje i Sisak po toj metalnoj industriji, dakako tradicionalno značajan zbog 1700 ljudi koji radi i radilo je u toj željezari, zbog crne metalurgije i proizvodnje čelika u Hrvatskoj koje se Hrvatska, ova hrvatska Vlada nije željela i ne želi odreći kao strateški važne gospodarske grane. Dakle, od rujna 2004. godine valjaonica cijevi "Sisak" preuzela je sve Vlada je stala sa jamstvima iza te kompanije i ona je praktično sredinom 2005. nastavila svoju proizvodnju, a istovremeno se pripremao i program restrukturiranja crne metalurgije i pripremali su se tenderi, dakle natječaj, dokumentacija za privatizaciju željezare. I ono što je važno za istaknuti. Ova privatizacija koja je počela neće zaista biti neuspješna kao one prethodne dvije jer je rađena vrlo temeljito u skladu sa našim programom restrukturiranja usklađujući ga i sa svim propisima i pravilima i Europske unije i Europske komisije, usklađujući ga sa potrebama i stanjem kada je u pitanju tržište čelika u svijetu i Europi, i oni uvjeti koji su sada u natječaju definirani mislim da su izuzetno dobri. Ti uvjeti su definirani zajedno sa našim partnerima a to su sindikati. Ti uvjeti definiraju da treba onaj tko želi kupiti željezaru, odnosno valjaonicu cijevi "Sisak", preuzeti 1209 radnika da taj treba preuzeti i obvezu najmanje minimalno dvije godine zadržati te radnike, da treba predložiti poslovni plan za narednih 5 godina poslovanja željezare, da treba minimalno 100 milijuna kuna uložiti i investirati u željezaru. Dakle, svi ti elementi govore ono što je naša nakana. A nakana je imati takovog strateškog partnera koji neće kao prethodni pokušati napraviti samo privremenu dobit za sebe nego koji će doći uložiti u željezaru, nastaviti proizvodnju, zadržati što je više moguće broj radnika i ono što je posebno važno, mi smo prije ovog natječaja napravili dvije važne stvari: remont caprag sa 200 ljudi pripojili smo valjaonici da i oni budu dio cjeline koja se privatizira, to je mislim vrlo važno za sve nas i za sindikate pogotovo i isto tako 800 tisuća kvadratnih metara zemljišta koje nije u funkciji poslovanja valjaonice cijevi Sisak, dakle bivše željezare, smo izdvojili i to je područje koje je itekako atraktivno za novu poduzetničku zonu u Sisku i za razvoj poduzetništva u tom gradu koji kao i mnogi još drugi gradovi imaju itekako potencijala za gospodarski razvoj. Prema tome to je jedna složena akcija bila, aktivnost koja je trajala preko godinu dana, ali sve pripreme su napravljene vrlo temeljito i ja sam siguran da će ova privatizacija za razliku od onih prethodnih biti vrlo uspješna. **Šeks, Vladimir Gospodine ministre drago mi je da ministarstvo i Vlada poduzimaju takove mjere da se stabilizira stanje u valjaonici cijevi u Sisku, jer ta valjaonica ima zaistinu kvalitetan proizvod koji ima tržište i u Republici Hrvatskoj, ali ima ga i u svijetu. Radi se o proizvodu iza kojeg stoji ime, stoji kvaliteta evo sami ste tu naveli da ta valjaonica zapošljava tisuću 209 djelatnika i mjere koje je poduzela Vlada i koje poduzima ministarstvo da se izvrši privatizacija na jedan drugi način od ona protekla dva načina koja nisu uspjeli, daju jedan osjećaj sigurnosti da će ta tvrtka naći svoje mjesto i u Hrvatskoj i na svjetskom tržištu. Ja sam zadovoljan sa vašim odgovorom i hvala lijepa. na financiranje hrvatskog zdravstvenog sustava. Naime, poznato je da zdravstveni sustav u Hrvatskoj ima ogromne probleme ili mogli bismo reći da grca u problemima i isto tako poznato je da je negdje sredinom ove godine ukupni dug hrvatskog zdravstva iznosio oko 5 milijardi kuna. Nakon toga smo donijeli paket zdravstvenih zakona to je činjenica, ali tim zakonima nismo uklonili uzroke koji generiraju stalnu krizu u hrvatskom zdravstvu. Naime mi i dalje imamo izrazito veliki manjak srednjeg medicinskog kadra u odnosu na broj stanovnika, imamo danas već evidentan manjak liječnika, izrazito je visoka doba specijalista, prosječna dob specijalista i sve hrvatske bolnice su u gubicima ali većina je takvog statusa da bi te dugove trebale rješavati županije koje za to nemaju novaca, u to mislim da ne trebam nikoga uvjeravati. Mi izdvajamo 9% bruto društvenog proizvoda na naš BDP dok paralelno sa time Njemačka, Francuska ili Irska izdvajaju 10 do 11% na svoj bruto društveni proizvod od 25 tisuća eura. Temeljem toga stvara se podatak, mi izdvajamo između 400 i 450 eura po glavi stanovnika dok oni izdvajaju oko 2,5 tisuće eura godišnje naravno po glavi stanovnika. To pokazuje da mi moramo ozbiljno otvoriti pitanje povećanja izdvajanja sredstava za zdravstvo u ovom društvu neovisno o tome što će biti izvor i stoga vas pitam jer ste i vi krajem ljeta o tome davali izjave. Da li Vlada ima pripremljene mjere za povećanje izdvajanja sredstava za zdravstvo, a ukoliko ima na čemu se temelje, da li intervencijama u probleme stope za zdravstvo ili iz državnog proračuna? Hvala lijepo. Hvala lijepa gospodine zastupniče. Najprije bih se želio ispričati gospodinu zastupniku Čačiji. Pretjerano sam reagirao, logično je da ako se želi koncizno postaviti pitanje da se može i pročitat, ispričavam se. Što se tiče zdravstvenog osiguranja, dakle mi smo već u 2006. godini povećali u odnosu na 2005. za nekih milijardu kuna izdvajanja za zdravstvenu zaštitu. U ovoj godini planiramo daljnjih 700 milijuna kuna, znači daljnje povećanje, a isto tako povećanje za skupe lijekove negdje oko 200 milijuna kuna. Ono što me posebno veseli je također, a mislim da će i vas veseliti, otvaranje i početak rada kardiokirurgije u Osijeku, u Splitu i završetak idejnog projekta za KBC Rijeku. Prema tome, Vlada će naći i ako me pitate iz kojih sredstava, naprosto iz povećanih prihoda. Prema tome povećavamo svake godine koliko možemo i onoliko koliko smatramo da možemo pokriti. Znači za iduću godinu povećanje od pola milijarde do 700 milijuna plus 200 milijuna za skupe lijekove i završetak ovih velikih projekata. (PGS)** Hvala lijepo na odgovoru. Međutim odgovor nije ono što sam očekivao, pa niti u pravom smislu riječi ono što sam pitao. mi imamo za redovno poslovanje sustava mjesečni minus otprilike po procjenama od 190 milijuna kuna, godišnji negdje od 2,2 do 2,4 milijarde kuna. s obzirom na to transferi iz proračuna intervencije u pojedine projekte su apsolutno za cijenit, to je ovo o čemu ste vi govorili. Međutim, neovisno o tome činili vi to u 2007. nama će ovaj osnovni problem dnevnog, mjesečnog i godišnjeg generiranja dugova ostati. Mi moramo sustavno povećati izdvajanja za osnovno financiranje zdravstvenog sustava inače će se i dalje urušavati prava, a ona su trenutno urušena jer je naravno bitno oštećen hrvatski zdravstveni osiguranik temeljem prava na lijekove, to ne trebam valjda specijalno govoriti jer je to činjenica. Gospodine predsjedniče na jednom od najljepših otoka u Hrvatskoj i ne samo u Hrvatskoj nego i na Mediteranu i svijetu, na otoku Mljetu, dogodila se nezakonita prodaja državnog zemljišta.

da je u procesu natječaja načelnik općine Nikola Hajdić, inače iz redova SDP-a, bio upozoren od strane Državnog odvjetništva da te čestice zemlje ne može i ne smije prodavati jer su one po zakonu državno vlasništvo i da jedino država može raspolagati sa tim česticama. Da stvar bude gora, taj isti načelnik je te parcele prodavao kao građevinsko zemljište i obmanuo sve one koji su se javili na natječaj, jer je svega nekoliko mjeseci prije te nelegalne prodaje, donesen prostorni plan Županije dubrovačko-neretvanske u kojoj su te čestice zemlje bile zelene površine, odnosno ostale su šumi i šumsko zemljište i nisu bile uvrštene u građevinsko područje. Svi znaju da planovi višeg reda se moraju poštivati i da se s njim moraju uskladiti svi planovi nižeg reda pa tako i općine Mljet. U drugi plan ćemo danas staviti sramotnu nisku cijenu koja je postignuta u ovoj prodaji u režiji SDP-a za metar četvorni od 12 kuna do 12,5 EUR-a. Moje pitanje vama je koji je vaš stav, kao predsjednika hrvatske Vlade obzirom da je riječ o prodaji nelegalnoj, državnog zemljišta? Gospodine zastupniče, gospodine predsjedniče Sabora. Moj stav je kao i svih drugih hrvatskih građana. Mi smo u Hrvatskoj u fazi približavanja Europskoj uniji. I jedno od najvažnijih tema je pitanje hoćemo li ili ne rasprodati ono što zovemo nacionalnim bogatstvom, a svi koji poznaju hrvatske otoke, posebno otok Mljet, znaju da je riječ o jednom od najljepših ne samo hrvatskih nego uopće mediteranskih pa i svjetskih otoka. Mljet je naš možemo ga, on je još iz starih davnina poznat i u literaturi kao raj na zemlji. Prema tome, smatram i ovdje nije uopće bitno koje je političke opcije bilo tko, jer mislim da mi u Hrvatskoj moramo voditi žestok obračun protiv bilo kakvog kriminala, mita, korupcije, posebno nelegalne prodaje državnog zemljišta bez obzira o kome je riječ i bez obzira o kome se radi. Zato apeliram samo kao predsjednik izvršne vlasti, mogu apelirati i očekivati brzu istragu o tome, završetak te istrage i sankcioniranje ukoliko se potvrde navodi da je zemljište državno, da je nelegalno prodano, da je prodano suprotno planu Dubrovačko-neretvanske županije, prostornom planu koji je napravljen. Ali, apeliram i na hrvatsku javnost, da nastavimo i dalje javno prozivati sve one koji tobože, na jedan farizejski način govore o zaštiti nacionalnih interesa, a istodobno prodaju preko milijun preko milijun kvadrata vrijednog zemljišta jednog od najljepših hrvatskih otoka. Mi smo, kao što znate, Vlada je išla s prijedlogom da zaštitimo upravo prodaju hrvatskih otoka pa i od onih privatnika koji posjeduju čitave otoke pravom prvokupa države. Ukoliko država ne pokaže interes, a pokazat će ga i naći će sredstva, onda to treba učiniti županija ili grad. Prema tome, institutom prvokupa zaštitili smo one otoke koji su u vlasništvu privatnih osoba. Ovakve slučajeve, ja mislim da trebaju naprosto mjerodavne institucije do kraja istražiti, riječ je dakle prije svega o tome da Državno odvjetništvo i da očekujemo uskoro završetak istrage i sankcioniranje ukoliko se pokaže da je to točno, a to bi značilo ujedno i da se ta zemlja vrati jer ona nije legalno prodana i mi tražimo da se Mljetu vrati ono što je hrvatsko. izvolite. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja sam zadovoljan sa vašim odgovorom. Siguran sam da će biti zadovoljni i Mljećani koji me svakodnevno zovu u vezi ovog problema, ali isto tako iz ovoga se da iščitati i praksa određene stranke, ja u tom pogledu se ne mogu složiti s vama kad ste spomenuli SDP, zato što ovo nije usamljen slučaj. Ja ću samo podsjetiti hrvatsku javnost na Savudrijsku valu i odnos SDP-a po tom pitanju, ali isto tako u ovom trenutku koristim priliku da podsjetim na pitanje razgraničenja u Bokokotorskom zaljevu gdje Hrvatska još uvijek ne kontrolira dio svog morskog teritorija što je također napravljeno u vrijeme mandata bivše vlasti. I jedna opaska za kraj. Ne slažem se sa onima koji negoduju u vezi vaše primjedbe zastupniku Čačiji jer se sjećam iz povijesti ovog Visokog doma, iz Hrvatskog sabora, u 19. stoljeću je bilo zabranjeno, odnosno nije bilo dopušteno čitati govore u ovom Domu. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine predsjedniče Vlade Republike Hrvatske i članovi Vlade. Pitanje upućujem potpredsjednici Vlade i ministrici obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Iz medija smo dobili saznanje o uvođenju projekta osobnog asistenta za osobe sa invaliditetom. Mene, a vjerujem i širu hrvatsku javnost interesira koliko je osoba do sada obuhvaćeno ovim projektom vašeg ministarstva i koliko je sredstava utrošeno.

hvala vam na pitanju, jer mislim da se o ovom projektu, sasvim novom, još uvijek u pilot fazi vrlo malo zna. To je odličan projekt. Od svibnja ove godine na temelju javnoga poziva. Dakle, projekt kojim želimo dobiti saznanja i iskustva kako bismo ta iskustva mogli pretočiti i u zakon i naravno projekt proširiti na sve osobe kojima je osobni asistent potreban. Dakle, u ovoj fazi do danas od svibnja taj projekt se odnosi na 78 osoba sa najtežim invaliditetom u Hrvatskoj, dakle osobe s paraplegijom, tetraplegijom, mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom i različitim drugim bolestima, odnosno oboljenjima, dakle motoričkim poteškoćama. Uglavnom su to nepokretne osobe kojima je pomoć drugih neophodna da bi živjeli dostojno i dostojanstveno. Ovaj projekt daje sjajne rezultate, dakle 78 osoba sa najtežim oštećenjima, dakle osoba koje su nepokretne, dobile su svoje osobne asistente koji se o njima brinu u obavljanju svih najnužnijih poslova, dakle od osobne higijene, od pranja, kupanja, češljanja, rezanja noktiju, odlaska liječniku, obavljanja kućanskih poslova i svega onoga što zapravo svakodnevni život donosi za sve nas, a te osobe ne mogu same obaviti. Na taj način smo odteretili naravno članove obitelji, zapravo donijeli jednu novu, potpuno novu kvalitetu života u te obitelji gdje žive osobe s najtežim invaliditetom. Cijeli taj projekt je išao, dakle preko javnoga poziva. Udruge u kojoj su učlanjene osobe sa najtežim invaliditetom su obavile glavninu posla i moram reći da je odjek sjajan, dakle svakodnevno dolaze pisma osoba na koje se taj projekt odnosi, koje govore o tome da je to naprosto jedna nova stranica u njihovim životima. Mi s tim projektom nastavljamo i sljedeće godine, naravno. Do sada je u projekt utrošeno više od 3 milijuna i 200 tisuća kuna i ponavljam da će sva dobra iskustva koja smo stekli na temelju ovog pilot projekta biti pretočena u zakon i ja vjerujem da će se uskoro na temelju zakona pravom na osobnog asistenta koristiti sve osobe u Hrvatskoj kojima je to potrebno. Mi smo krenuli u ministarstvu kojem sam na čelu i u neke druge projekte kao što su projekti prilagodbi i za osobe s invaliditetom u suradnji sa gradovima, općinama i županijama. Isto tako učinili smo rekla bih, veliki iskorak za djecu, odnosno učenike osnovnih i srednjih škola koja su slabovidna, odnosno slijepa. Mi smo preveli udžbenike za tu djecu i mislim da je to, evo, učenike koji imaju poteškoća s vidom, koji su slijepi, isto tako nova stranica u životu jer su željni školovanja, željni znanja, željni obrazovanja. Ponavljam, osobni asistent je nešto novo, ali nešto što daje sjajne rezultate i vjerujem da ćete i vi, ali i drugi zastupnici s pozornošću pratiti nastavak u sljedećoj 2007. godini za što će biti u proračunu osigurana sredstva. Upravo iz tog razloga sam i uputio ovo zastupničko pitanje jer sam upoznat sa Udrugom "Bubamara", znači osoba sa teškom tjelesnom invalidnošću iz Vinkovaca i znam kakve je napore činila pokojna predsjednica te udruge, Kristinka Matešić. Želja mi je naravno da svim osobama koje su teški invalidi što više pomognemo kroz institucije, znači, i kroz zakon držim da je upravo primjerena ovakva jedna institucija koja treba biti i uokvirena uz zakon. Znači da svaka osoba sa teškim tjelesnim oštećenjem ima pravo na osobnog asistenta jer ćemo na taj način olakšati i obiteljima, ali i osobama sa teškim tjelesnim oštećenjima i omogućit ćemo im da što normalnije žive i uklope se sa ostalim ljudima u određenim sredinama. Hvala vam lijepa na aktivnošću. Poštovani zastupnik Željko Ledinski. Izvolite. **Ledinski, Željko (HSS)** Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine predsjedniče Vlade sa članovima, kolegice i kolege. Pitanje postavljam predsjedniku Vlade. S obzirom da se ne sjećam kako je to bilo u 19. stoljeću, a držim samo da je bolje pisati jer pametni piše, ja ću svome pitanje isto pročitati. Očito je da nam je zaustavljen brzi ulazak u Europsku uniju i da smo bliže i sve bliže novoj CEFTA-i ili zoni slobodne trgovine zapadnog Balkana. A dosadašnja liberalizacija domaćeg tržišta dovela je do velikog povećanja uvoza poljoprivrednih prehrambenih proizvoda. Samo u prvih 7 mjeseci ove godine uvezeno je preko milijardu dolara, a očito je da do kraja godine će to biti oko 2 milijarde američkih dolara. Kada to izračunamo po stanovniku to je nekakvih 450 dolara po stanovniku čime smo došli do pozicije da smo jedna od zemalja koja najviše uvozi u Europi, a time i svijetu i to posebno onih proizvoda koje bi trebali proizvoditi kod nas. A to su primarni poljoprivredni proizvodi, stoka, meso, mlijeko, mliječni proizvodi, voće, povrće, vino. Taj uvoz je ekvivalent više od 21 tisuću radnih mjesta u seoskom prostoru. To stanje nama u HSS-u je izuzetno alarmantno i zanima nas hoće li Vlada pristati na snižavanje carina na uvoz poljoprivrednih proizvoda u okviru pregovora u novoj Ako da, je li Vlada napravila procjenu koliko dohotka će izgubiti mala i srednja seljačka obiteljska gospodarstva zbog liberalizacije trgovine u okviru nove CEFTA-e i koje su to mjere poljoprivredne politike kojima će se nadoknaditi gubitak dohotka u poljoprivredi zbog povećanog uvoza. I moje pitanje je hoće li nova CEFTA uništiti i ono malo preostale sirotinje na hrvatskom selu kako bi stranci lakše mogli kupiti hrvatsku zemlju? Hvala.

jedan sasvim drugačiji i kvalitetno bolji projekt za Hrvatsku nego što nam je bilo predlagano od Europske komisije. A prisjetite se početkom godine da je Europska komisija bila predložila čak i pakt o stabilnosti i zonu slobodne trgovine zapadnog Balkana. Mi smo tada izašli, ja osobno, sa konkretnim prijedlogom proširenja postojeće CEFTA-e. E sada, da bismo i hrvatskoj javnosti koja je zainteresirana za ovo pitanje, da bismo prisjetili se svi skupa kad je CEFTA počela i tko je sve bio u CEFTA-i. CEFTA je počela početkom 90-ih godina. Mi nažalost tada nismo ušli u CEFTA-u iz objektivnih i subjektivnih razloga, a trebali smo ući. Sve zemlje koje su kasnije, koje su bila u CEFTA-i ušle su u Europsku uniju. I CEFTA je bila praktički jedan Europskoj uniji. Čak štoviše, te zemlje su i u gospodarskom smislu iskoristile CEFTA-u. Na kraju, Hrvatska je uspjela ući u prije nekoliko godina i danas je zajedno sa Rumunjskom i Bugarskom bila praktički jedina od novih zemalja koje su ušle, a sve ostale su napustile CEFTA-u jer onog trenutka kada se uđe u Europsku uniju ne može se biti i u CEFTA-i. Prema tome, mi smo se našli pred dilemom. Što učiniti? Zatvoriti CEFTA-u ili je proširiti, zatvoriti CEFTA-u i prihvatiti slobodnu zonu zapadnog Balkana što za nas nikada nije došlo u obzir. Prema tome, predložili smo proširenje na zemlje jugoistočne Europe plus Moldaviju, a moj prijedlog je i ja se nadam da će biti i u Europskoj komisiji ozbiljno razmotren da se proširi i na Ukrajinu. Što znači CEFTA? CEFTA znači zona slobodne trgovine, a mi sa svim tim zemljama i sad ja vidim možda, dopustite mi i jednu vrstu nerazumijevanja cijelog problema. Jer mi sa svima imamo bilateralni ugovor o slobodnoj trgovini, sa svim tim zemljama. E sada ti bilateralni ugovori trebaju prijeći u jedan ugovor zajednički o zoni slobodne trgovine srednje Europe, Ponavljam, naš je prijedlog da u tu CEFTA-u uđe i Ukrajina. E sada, na nama je na Hrvatskom agraru, na hrvatskoj Vladi, na Hrvatskom saboru, na svima koji vodimo računa i želimo dobro hrvatskoj poljoprivredi, da budemo konkurentni ali ne samo u poljoprivredi nego i svim drugim granama. Jer je to zona slobodne trgovine za sve grane. E sada, da bih i ja pridonio vašem, ne slažem se sa zastupnikom Matušićem, da bi ja pridonio kulturi čitanja jer je riječ o postotcima, pročitat ću postotke. U ovoj godini izvoz u prvih 7 mjeseci poljoprivrednih proizvoda, jer ipak je vaš naglasak bio na poljoprivredi, je porastao za 25% u odnosu na prošlu godinu. Izvoz za 25%, a uvoz za 10%. Pa ako to nije pozitivan trend onda što je? Dalje, mi smo deficit u odnosu na, prvi kvartal ove godine u odnosu na prvi kvartal prošle godine, te podatke imamo, smanjili za 57 milijuna US dolara, američkih dolara. Sve govorim o poljoprivredi. Dakle, govorimo a u ožujku je, i to je jedan važan podatak i dobar podatak, po prvi put izvoz poljoprivrednih proizvoda premašio 100 milijuna dolara u jednom mjesecu. Evo, to su podaci koji su ohrabrujući ali stoji činjenica da i dalje uvozimo previše i ja sam otvoren i mi u Vladi, pokušavamo riješiti na svaki način, ako imate koje prijedloge dobro su došli, kako zaštititi naše poljoprivrednike od ofrlj robe i od onoga što se uvozi pa i na način koji je ilegalan, znači na nekakvim granicama koje se ne kontroliraju, nekakvim tobožnjim graničnim prijelazima. Tu su već dobili zadaću i Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo financija odnosno Ravnateljstvo carine da se svi oni tzv. zeleni prijelazi, ilegalni prijelazi zabrane i fizički da se zapriječe. Prema tome, nastojat ćemo na svaki način smanjiti to. Ali ponavljam, ohrabruju podaci izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Hrvatske u inozemstvo. Oni su ove godine dva i pol puta više rasli i brže rasli nego što je rastao uvoz. Poštovani gospodine predsjedniče Vlade, ja se slažem sa vašim podacima koje ste vi iznijeli po pitanju izvoza postotaka i ostalo, ali znate ja sam šumar po zanimanju i mene su uvijek zanimali kubici a ne postoci, tako tako da lijepo je čuti da je nešto 10% veće ali bi bilo ljepše da smo rekli koliko je to u milijardama dolara, milijunima i ostalo. I očito da vi u svom odgovoru ste rekli sve što stoji ali niste odgovorili na moje pitanje što će biti kada dođe do te nove da li će i kako će proći naš srednji i mali seljak. Zato molim pisani odgovor na ovo pitanje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, gospođe i gospodo! Pitanje postavljam gospodinu ministru financija Ivanu Šukeru. Stanje u Požeškoj županiji je izuzetno teško posebno za 64 zaposlenika Požeške županije koji su već petnaest dana u štrajku a gotovo šest mjeseci nisu dobili plaću zbog blokade računa. Zaposlenici su na rubu egzistencija a u formalno-pravnom smislu su nezaštićeni. Gospodine ministre, kako vidite mogućnost normalnog funkcioniranja Požeške županije odnosno da li je do blokade računa uopće trebalo doći? Hvala. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici! Prvo, da ovo pitanje pokušamo sa politikantskih voda svesti u zakonske okvire i okvire struke. I kad pogledamo Ovršni zakon članak 204. stavak 2. onda ćete vidjeti da tamo eksplicite piše da se državni proračun, proračun jedinica lokalne samouprave, ne može se na njima izvršiti ovrha ako ta sredstva služe za nužno obavljanje posla u tim jedinicama. Dakle, da je čelništvo županije napravilo ono samo što mu nudi Ovršni zakon do blokade računa Požeške županije ne bi došlo. Druga stvar, u nalazu Državne revizije koji je toliko krivo interpretiran u hrvatskoj javnosti jasno stoji da je mišljenje Državne revizije da je čelništvo županije trebalo poduzeti dogovore i razgovore sa poslovnim bankama da zbog se ne razumije./… od 480 tisuća kuna ne dođe do blokade županije. Dakle, to su dvije elementarne stvari. Međutim, što se željelo napraviti? Doveli su se zaposlenici Požeške županije kao taoci prikazujući, ne vodeći brigu o njima i njihovim obiteljima, njihovim egzistencijama. Ista stvar se pokušala napraviti i sa osnovnim, srednjim školama, centrima za socijalnu skrb i bolnicama. Međutim, Vlada da bi spriječila tu jednu namjeru manipulacije sa sudbinama đaka i uposlenika je uredbom donijela odluku da svi troškovi osnovnih škola, srednjih škola, centara za socijalnu skrb, bolnice se podmiruju direktno izvršiocima usluga. Da li je u proteklih pet mjeseci pojavio se ikakav problem u funkcioniranju osnovnih, srednjih škola, centra za socijalnu skrb i bolnica u Požeško-slavonskoj županiji? Nije. Međutim, namjera je bila da se blokira račun, da 13 milijuna kuna decentraliziranih sredstava koja su zakonom propisana za što ide se iskoriste za otplatu nekakvih kredita. postavlja se jedno drugo pitanje. Kome je u interesu da ne podnese zahtjev da se ne blokira račun ako dospijeće kredita je u slijedećih petnaest godina, kome je u interesu da se to naplati odjedanput. Druga stvar, kad govorimo o tome kad su nastale obveze i tko je omogućio jedinicama lokalne samouprave da izdaju jamstva bez suglasnosti Vlade, bez suglasnosti Ministarstva financija. Gospodo, pogledajte si koje ste zakone donosili 2000. i 2001. Kad je najveći dio ovih obveza koje nisu dospjele, koje tek trebaju dospjeti odobren Požeško-slavonskoj županiji" 2002. i 2003. godine. s obzirom da je u javnosti rečeno da smo se kolega Jurčić i ja našli. Mi smo se stručni složili, problem, odgovorno to tvrdim kao ministar financija, kao čovjek od struke da se problem Požeško-slavonske županije ako gospodin Ronko napravi ono što treba napraviti može riješiti u nekoliko dana, Požeško-slavonska županija može funkcionirati bez problema, radnici će dobivati svoju plaću, svi će troškovi biti plaćeni a sa kreditorima imate na web stranicama sindikata što je direktor najvećeg vjerovnika poslovne banke odgovorio, dakle spreman je za razgovor i …/Govornik se ne razumije./… kredita. Sve poslovne banke su spremne za razgovore. I problem Požeško-slavonske županije se može riješiti bez ikakvih većih problema i sredstava, i riješit ćemo ga. A ono što je vrlo bitno radi hrvatske javnosti, u nalazu Državne revizije ako poštuje instituciju koju smo mi osnovali stoji točno kolike su obaveze Požeško-slavonske županije. Pri dnu stranice 50 se govori o 57 milijuna obveza, ali ne dospjelih obveza nego obveza. A istovremeno mi govorimo, ne mi nego oni kojima je u interesu prikazati nešto drugo, govore o obvezama od 270 milijuna i to prikazuju kao nalaz Državne revizije. E sada, dame i gospodo zastupnici, ja si postavljam pitanje kao čovjek iz izvršne vlasti tko je dao pravo i nama u izvršnoj vlasti i izvršnoj vlasti jedinicama lokalne samouprave da ne prezentiramo podatak koji smo dobili od tijela koje je imenovao ovaj Visoki dom. Na kraju krajeva, to izvješće će se naći na ovom Visokom domu i tih 57 milijuna će se pojaviti kao relevantan podatak i mi njega ne možemo izmisliti. Onda, od kuda se pojavilo 270 milijuna. Ali kad zbrajate kruške i jabuke, kad vam sanacijski plan rade ljudi koji su stvorili ove probleme i potpišu se na taj sanacijski plan onda je jasno zašto se to tako događa. Međutim, poruka svim stanovnicima Požeško-slavonske županije, djelatnicima u Požeško-slavonskoj županiji Vlada ima model, gospodin Ronko samo treba napraviti ono što su njegove zakonske i ustavne ovlasti kao župana i Požeško-slavonska županija može u potpunosti funkcionirati. A što se tiče obveza, tri jamstva za tri osnovne škole dva jamstva još nisu iskorištena i normalna je stvar da u budućnosti kako kolega Primorac ima program razvoja osnovnog školstva i razvoj jednosmjenske nastave da će se iz Ministarstva prosvjete pomoći Požeško-slavonskoj županiji da isfinancira ta tri projekta ta tri projekta gdje novci još nisu utrošeni. Ponavljam, novci za Pleternicu, novci za …/Govornik se ne razumije./… nisu utrošeni a novci za osnovnu školu u Jakšiću su utrošeni, međutim kažem uz malu pomoć ministarstva u narednih nekoliko godina se to može bez problema riješiti. Međutim i taj problem … /Upadica: Hvala lijepa./ Zastupnica Marija Bajt. Izvolite. **Bajt, Marija (HDZ)** Meni je prihvatljivo svako rješenje koje ide u smislu funkcioniranja Požeško-Slavonske županije i teškog stanja zaposlenika, ali nastavi li se ova agonija Požeško-Slavonska županija će ostati bez stručnog osposobljenog kadra što će se u budućnosti također pokazati vrlo loše. Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Zbog dugih odgovora ja ću postaviti kratko pitanje. Gospodine predsjedniče Vlade vi ste ministru financija, gospodinu Šukeru objasnili taj problem ali budite ljubazni objasnite ga i nama još jedanput, a pitanje glasi po kojem zakonu i zašto Hrvatska radio televizija ne plaća PDV u ovoj državi?

Da sam ja njemu objasnio to. Ministru Šukeru ne treba objašnjavati. On vrlo dobro zna svoj posao. Pitanje PDV-a Hrvatske radio-televizije mislim da treba razmotriti u Hrvatskom saboru,

Dakle gospodin ministar je bio ispostavio račun HTV-u pa je onda nakon toga to bilo povučeno pa sam ja logički zaključio da ste mu vi to objasnili. u svakom slučaju hvala vam lijepo na odgovoru i budite sigurni mi ćemo potaknuti to pitanje jer doista nema potrebe da Hrvatska radio-televizija bude država u državi, da ne plaća PDV na svoje ukupno poslovanje bez obzira na priču o pretplati. Hvala Poštovani zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite. **Mlinarić, Petar (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade, gospodo potpredsjednici, štovani ministri, kolegice i kolege. Moje pitanje upućujem ministrici pravosuđa gospođi Ani Lovrin. Odnosi se na smanjenje broja ovršnih predmeta. Što Ministarstvo pravosuđa poduzima kako bi se smanjio broj ovršnih predmeta? Hvala. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo zastupnici, gospodine zastupniče. U sklopu pravosudne reforme, reforme pravosudnog sustava posebna je pozornost posvećena smanjenju broja zaostataka u, ovršnih predmeta. Ministarstvo pravosuđa u listopadu 2005. donijelo je projekt smanjenja broja predmeta, ovršnih predmeta i evo ja mogu reći da je taj projekt sada nakon 9 mjeseci primjene dao izvanredne rezultate. Ministarstvo pravosuđa nakon snimanja stanja zaostataka u ovrsi opremilo je sudove informatičkom opremom, uvelo je prekovremeni rad, zaposlilo je na određeno vrijeme dovoljan broj izvršitelja i nakon 9 mjeseci primjene bilježimo i pred općinskim sudovima da su zaostaci smanjeni za 50% posebno u Općinskom sudu u Zagrebu gdje je broj zaostataka zapravo se odnosio na 50% ukupnog broja zaostataka. U Općinskom sudu u Zagrebu broj tih zaostataka smanjen je za 60%. Nastavkom ovih mjera i ovakvim tempom ja očekujem da negdje do druge polovice sljedeće godine broj zaostataka će biti sveden na nulu i u ovršnim predmetima postizat će se potpuna ažurnost. Poglavito bih rekla da je u trgovačkim predmetima broj zaostataka u ovrsi smanjen za 80% u odnosu na prethodnu godinu. Ono što je još važno za reći da su izmjene Ovršnog zakona iz 2005. kojim su ovrhe na temelju vjerodostojne isprave prebačene na javne bilježnike usprkos početnim skepsama da će se ti predmeti vraćati ponovo na sudove dao izvrsne rezultate pa tako od siječnja od 135 tisuća predmeta samo 4 tisuće se po prigovoru vratilo na sudove čime se oslobodio velik broj sudaca da se može posvetiti rješavanju složenijih sudskih predmeta što će također pridonijeti smanjenju broja zaostataka u cjelokupnom sudskom sustavu. Ponavljam ovim tempom sljedeće godine ćemo vjerojatno u cijelosti riješiti broj zaostataka u ovršnim predmetima a primjena novela Ovršnog zakona dala je izvrsne rezultate. Hvala. suradnji i na ažuriranju nekih predmeta koje sam potakao u ime Vukovara. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zastupnica poštovana Ivanka Roksandić. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine predsjedniče hrvatske Vlade i članovima Vlade. Svoje pitanje uputit ću gospodinu ministru doktoru Draganu Primorcu, ministru znanosti, obrazovanja i športa. Pa početak školske godine gospodine ministre uveo je u škole mnoge promjene. Nakon jednogodišnjeg projekta Knosa u 49 osnovnih škola od ove godine po novom programu rade sve osnovne škole što je dobro prihvaćeno. Ali nažalost početak školske godine nije prošao bez nekih neprimjerenih događanja koja su bila vezana uz pojavu slikovnice «Crveni medo» koja je u Sisku umjesto radosti o početku školske godine i pozitivnog ozračja izazvao gorčinu i ljutnju roditelja, učenika prvačića i prosvjetnih djelatnika, a koji je visoko pozicionirani član SDP-a predsjednik Gradskog odbora svojim nepromišljenim aktivnostima izazvao. Gospodine ministre želeći zaštititi škole, školsku djecu od ovakvih događanja postavljam vam pitanje koje mjere misli uvesti Ministarstvo kako bi spriječilo politizaciju škola i školske djece?

poštovane zastupnice, kolegice zastupnice odgovor na vaše pitanje po novom Zakonu. Rad škola je u cijelosti u ingerenciji Ravnatelj odgovara školskom odboru a školski odbor s druge strane ima u kontrolu svom radu u jedinicama lokalne samouprave. Ono što je bila intencija ministarstva sve ove godine je dati autonomiju koliko je potrebna i sveučilište tako u jednu ruku dati autonomiju i kreativnost i školama koje ne bi trebali biti pod nekim stegovnim prismotrama jer to je jedan od ključnih problema koji je mučio hrvatskog nastavnika sve ove godine. Međutim to je pitanje i odgovornost. U škole se ne mogu unositi nikaki materijali koji su politički programi, ne mogu se unositi ni protiv ljudi, protiv osoba, oni koji govore o nacionalnoj netrpeljivosti, homofobični, bilo koji drugi programi. Nit je njima mjesto u školama, nit im je potreba. Ravnatelj u svojoj ingerenciji ima u cijelosti provođenje i nadzor bilo kojeg programa ili materijala koji treba ući u školu. Ravnatelj ako ne postupi u skladu sa zakonom, a to utvrdi školski odbor, on ima mehanizme i može postupiti bez ministra i ministar zapravo u toj priči uopće nije nužan. Al' ono što je važno reći da u svakom slučaju bez obzira o kojoj se politici radilo, mjesto politici u školama definitivno nije, mjesto učenicima je da pohađaju školu, a ne da se uče političkim zahvatima ili bilo kakvim političkim manipulacijama. U konkretnim slučajevima ja mogu reći da je školski odbor jako dobro reagirao, i Bogu hvala ja ono što mogu napraviti kao ministar, prosvjetna inspekcija će uvijek izaći na teren kad se pokaže takav konkretan slučaj i ministarstvo ima ingerencije samo reagirati ako se krši zakon odnosno odredbe zakona. Iz ovoga je vidljivo da je zapravo potpuna ingerencija na vodstvu škole i na ravnatelju koji u svakom slučaju mora snosit odgovornost ali i pohvalu za ono što dobro čini kao i odgovornost za ono što loše čini. I ja se nadam da zapravo oni ljudi koji su odgovorni, i glede politike, da će jednostavno zaobići škole. Imate materijale koje mogu dijeliti i izvan škole, u niz drugih aktivnosti, ja ponavljam, bez obzira o kojoj političkoj opciji se radilo, to jednostavno nije prihvatljivo. Hvala vam Hvala gospodine ministre. Ma zašto sam postavila ovo pitanje? Radi se nažalost i o našem kolegi koji je predsjednik Odbora za obitelj, mladež i šport. Dakle, u onom trenutku kada takve osobe dođu u školu a imate čitav niz pokušaja i prisile na ravnatelje, na prosvjetne djelatnike oko dijeljenja bilo kakvih materijala, nadam se da će ministarstvo svojim inspekcijama utvrditi sve takve radnje i nadam se da će ih otkloniti upravo inspekcijskim nalazima. Hvala.

od korumpiranih mangupa koji je čerupaju i pljačkaju nesmetano, Hrvatska je umorna od onih koji štite te mangupe. Zadnjih mjeseci Hrvatsku trese afera "Brodosplita" i nestalih 6 milijuna dolara. Koliko puta u Saboru sam pitao o tome vas, odgovorili ste kako ste odgovorili. Rekao bi doprinijeli ste tome da na hrvatskoj političkoj sceni i u javnosti izazovete još više nedoumica. Neću o tonu vašeg odgovora, neka o tome sudi javnost i sudit će i presudit će. Ja vas ipak pitam s obzirom na vaše odgovore koje ste meni dali. Prvi, ne ustvari zadnji odgovor krenimo od njega. 27. lipnja ove godine rekli ste da prema vašim informacijama ti ugovori nisu štetni. Isti dan primio sam 15 minuta prije početka sjednice ovdje na klupu odgovor Vlade, potpisala gospođa vaša zamjenica Kosor, u kojem piše da se citiram: "… upitnih 6 milijuna dolara nikako ne mogu smatrati nestalim". Pozivam se na taj pisani odgovor Vlade i pitam vas, ukoliko Vlada smatra da se 6 milijuna dolara ni u kojem slučaju ne mogu smatrati nestalim pitam vas zna li Vlada onda gdje su tih 6 milijuna dolara ako već po njoj nisu nestali?

nešto što biste trebali pitati mjerodavne institucije ove zemlje. Jer niti Vlada može znati gdje je eventualno, tih vaših 6 milijuna dolara, niti može to znati predsjednik Vlade, niti to može znati potpredsjednica Vlade. Ja vas zaista, želim i ja smanjiti tenzije, neću spominjati nikoga iz vaše obitelji, želim pridonijeti jednoj normalnoj raspravi i želim reći nešto, da je eventualni kriminal, jel' složit ćete se sa mnom da treba sačekati rezultate istrage, a ne unaprijed osuđivati, da eventualni kriminal nema političkog predznaka. Prema tome nemojte se postavljati mi i oni i bilo bi mi vrlo drago kada bi nas dvojica zajedno osudili ukoliko se to pokaže u istrazi da je bilo kriminalnih djela, da je bilo nečasnih djela, da je bilo nekakvih kršenja zakona, da mi to zajednički osudimo a ne da prozivate Vladu za nešto što treba napraviti Državno odvjetništvo i mjerodavne institucije, i to ne samo u ovom slučaju, nego u svakom slučaju. Pa i danas čujemo da se vodi istraga i protiv bivše uprave "Brodosplita". Prema tome nama je u interesu da spasimo hrvatsku brodogradnju, da spasimo splitski škver što je posebno vama i meni na srcu, ali i svi drugi škverovi u Hrvatskoj jer je brodogradnja bila i jest i mora ostati jedna od naših najjačih industrijskih grana. Prema tome, istraga neka završi. Ne možemo davati nikakve kvalifikacije posebno ne presude i osude iz saborskih klupa ili iz klupa izvršne vlasti. Mi smo se opredijelili za trodiobu vlasti i mi se u sudbenu vlast i u istražne organe ne smijemo dirati. Prema tome, ja tražim i dao sam intervju prije nekoliko dana i inicirao sastanak i državnog vrha na kojemu smo tražili da se sve istrage odnosno očekivali, ne možemo ni tražiti jer je riječ o nezavisnim institucijama, da se sve istrage što prije završe o ovom aktualnom slučaju, o prethodnim slučajevima i "Brodosplita" i svih ostalih brodogradilišta, jer nam je brodogradilište jedna iznimno važna grana koja mora tako ostati. Prema tome, ponovno odbacujem vaše insinuacije koje upućujete prema Vladi. Dokazali ste da niste spremni prihvatiti pravila jedne demokratske države u kojoj postoji vladavina prava. Vladavina prava znači da treba sačekati tijek i proces istrage, rezultat istrage, a onda nećemo ni vi ni ja presuditi nego će to učiniti sudbena vlast koja je neovisna i o Saboru i Vladi zato se ja zauzimam i uvijek ću biti protiv toga da donosite presudu i zato sam spominjao jednu jako prekrasnu osobu iz vaše obitelji. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Zastupnik Marin Jurjević. **Jurjević, Marin (SDP)** Pa gospodine premijeru, ovo gospodine shvatite uvjetno. Gospodine premijeru kažem, ovo gospodine sad je uvjetno i vi kad prikrivate istinu, a i danas je prikrivate, vi onda vrijeđate, to je vaš krajnji domet. to je vaš krajnji domet. A to da Vlada nije ništa radila, nije rekao Marin Jurjević nego Europska komisija na prvoj stranici izvješća i vi ste dužni kao premijer raditi na razotkrivanju korupcije u Hrvatskoj a ne je prikrivati. Ja vašu obitelj opet neću spominjati jer sam pristojan čovjek za razliku od vas. I naučite se ponašati u Hrvatskom saboru pristojno. Ja sam zastupnik kojeg je izabrao narod, a vi odgovarate. Vi odgovarate ovom Saboru jer smo vas mi izabrali. Naučite se abecedi demokracije. Gospodine premijeru od prvog dana … … /Upadica se ne čuje./ … Domet te demokracije da vas vaši partijski kolege mene isključuju. Gospodine premijeru od vas se očekuje da budete na razini institucije i funkcije koju obnašate, a vaš kućni odgoj pokušajte nekako prevladati, zaštite funkciju koju obnašate. Prije kratkog vremena iznosili ste vrlo optimističke podatke o gospodarskom kretanju u Republici Hrvatskoj, ali prema spoznajama iz stručnih krugova Državni zavod za statistiku je izračunao rast bruto društvenog proizvoda za prvo polugodište 2006. godine, ali je podatak za vas i Vladu porazan. Naime, rast društvenog bruto proizvoda je skromnih 3,5%, industrijske proizvodnje 3%, inflacija se i dalje kreće na razini od oko 4%, trend deficita robne razmjene je negdje još negativniji nego što je bio u 2005. godini. Tome, takav trend kad je iznosio rekordnih preko 9 milijardi dolara, takav trend prati i vanjski dug. Uz visoku inflaciju plaće stagniraju, a mirovine realno padaju. Pitam vas jesu li navedeni podaci Državnog zavoda za statistiku razlog njihovog neobjavljivanja jer bi i tako Državni zavod za statistiku postao vlasnik loših vijesti za našeg vrlo optimističnog predsjednika Vlade. Poštovana gospođo zastupnice ja zaista neznam odakle vam ovi podaci, jer ja mislim da mi možemo jedino crpiti podatke iz onih institucija koje su relevantne za makroekonomske pokazatelje, za statistiku itd. Mi možemo izmišljati što god hoćemo, mi možemo presuđivati unaprijed, mi možemo osuđivati, ali ja se pozivam na pravnu državu, pozivam se na završetak istrage, a ovdje se pozivam na statistiku, jer mi možemo biti politički rivali ali moramo poštovati ono što je istina. Najnovije, a danas će biti objavljeno, u jedan sat je sazvana konferencija za tisak Vijeća za konkurentnost Hrvatske koje će prenijeti informaciju iz sjedišta Svjetskog gospodarskog foruma u Ženevi, u kojemu je globalno izvješće o konkurentnosti za 2006.-2007. godinu Republika Hrvatska napravila skok od 13 mjesta te je zauzela 51. mjesto, bit će obznanjeno u jedan sat. Što je najbolje, između zemalja jugoistočne Europe, a u odnosu na prošlu godinu pretekla je Bugarsku, ali i Kinu i Rusiju i podaci Svjetskog gospodarskog foruma iz Ženeve. Dakle kada vi govorite o nekim podacima koji nisu točni navodno, ja ću vam reći samo jedan koji je nama najvažniji, a to je da smo u odnosu na prošlu godinu smanjili nezaposlenost za 20 tisuća ljudi, to je 20 tisuća novih radnih mjesta koji su smanjeni u odnosu na prošlu godinu. Da nismo i mi zadovoljni sa brzinom rasta GDP-a, pa naravno da nismo, bio bih sretan kada bi on mogao biti 7%, 8%, ali na tome radimo i siguran sam da će u idućih godina taj rast bruto domaćeg proizvoda biti i veći nego danas. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kada već govorimo o tome tko je mjerodavan da daje određene podatke, onda je to sigurno najmjerodavniji Državni zavod za statistiku, jedina ustanova koja može davati mjerodavne podatke za Republiku Hrvatsku. Što se tiče broja nezaposlenih treba to mjeriti i sa brojem zaposlenih koji su u padu. Međutim, postavlja se pitanje zašto i tri mjeseca nakon toga, nakon isteka razdoblja Državni zavod za statistiku ne objavljuje podatak koji je izračunat. Mi pouzdano znamo da je on izračunat i da iznosi 3,5%. To je manje nego što je postignuto u prošloj godini, a daleko manje nego što je to bilo 2002. i 2003. godine. Vaša efikasna gospodarska politika je dovela do toga da je padom rasta društvenog proizvoda u ove tri godine izgubljeno najmanje 7 milijardi kuna društvenog bruto proizvoda. Pitanje postavljam predsjedniku Vlade. Radnici PIK-a "Neretva" iz Opuzena 40 su godina stvarali veliku tvrtku. Močvaru i more pretvorili su u 4 tisuće hektara plodnog zemljišta. U razdoblju od 1992. do 94. neki su drugi, zna se već odavno, pretvorili PIK "Neretvu" na način da imovinu, a to znači zemljište, vodoprivredne, hidromeriolarcijske i energetske objekte prigrabila država, a radnicima je ostala nezaposlenost i siromaštvo. Zemljište sa trajnim nasadima voća, vinograda i maslina uz blagoslov tadašnje Vlade, podijeljen je 96. godine bez kriterija tako da su se zemljišta osim potrebitih branitelja domogli i razno-raznih dobro situirani općinski načelnici i neki drugi kojima egzistencija nije bila ugrožena, a radnici su još jedanput ostali ne samo bez imovine, već i bez posla a onda i bez plaće. PIK "Neretva" završio je u stečaju. U siječnju 2005. godine, prošle godine, radnici kojima je u stečaju priznato pravo na otpremninu, uputili su Vladi i vama osobno gospodine predsjedniče zahtjev za odricanje države od potraživanja u stečaju u korist radničkih otpremnina. Identičan zahtjev uputio je Vladi i stečajni upravitelj. Na ovaj pravedni zahtjev radnika do danas niste pozitivno odgovorili. Odgovorite danas, ja vas molim, gospodine predsjedniče, zašto bivšim radnicima PIK-a Neretve do danas niste omogućili isplatu priznatih otpremnina i hoćete li nakon ovog mog postavljenog pitanja promijeniti svoje dosadašnje stavove? Gospođo zastupnice Antunović, nije mi poznat u detaljima taj slučaj, pa vas molim da mi date sve te podatke koje imate. Ali reći ću vam, ako je tako i ako je stiglo pismo za koje ja ne znam, onda ćemo to ispitati i sigurno ćemo, kao i u svakom drugom slučaju riješiti u korist radnika. Ali ako se dogodilo to što se dogodilo '92., pa '95. što ste sad citirali, onda moje logično pitanje: zašto spominjete 2005., zar smo prespavali 2000. do 2004? Zašto vi to niste ispravili? Ali ja sam spreman, ako je to tako kao što vi kažete da sad zajedno to pogledamo i da to ispravimo. Kao i obično nažalost gospodine predsjedniče, nisam zadovoljna vašim odgovorom. Naime, nakon godinu i po uzastopnih ponovljenih upućenih zahtjeva vama osobno, vama osobno, vi još uvijek niste upućeni, al' zato ste jako dobro upućeni što ste danas potvrdili i bez ikakvih restrikcija optužujete na primjer načelnika Mljeta da je nezakonito prodao zemljište, a ignorirate pravomoćnu sudsku presudu. Tu ste jako dobro upućeni, prozivate već desetak dana nevinog čovjeka, a nažalost niste upućeni o službenim ponovljenim… upućenim vama osobno i hrvatskoj Vladi. Zbog toga gospodine predsjedniče djelujete neuvjerljivo, a ja ću vam ipak dostaviti još jedanput sve ove informacije i očekujem od vas, ne nadajući se puno

Poštovani gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, molim vas da nam kažete kada će djelotvorno početi sa radom radna skupina osnovane 27. ožujka 2006. godine i to Skupina za obeštećenje korisnika obiteljskih mirovina i najviših mirovina i Radna skupina za otklanjanje nedostataka u mirovinskom sustavu koji su nastali uvođenjem novog načina utvrđivanja mirovinske osnovice od 1.1.1999. godine, a poznatije pod nazivom "Problematika novih umirovljenika". Poštovani gospodine zastupniče, ja sam već rekao u prethodnom pitanju jednom da ćemo riješiti problem novih umirovljenika. Mi smo se uhvatili u koštac kada to nitko nije niti očekivao niti se nadao, mnogi umirovljenici su rekli, a neće biti ništa od toga, govorim o povratu duga umirovljenicima. Pokazali smo da mislimo o našim umirovljenicima, da su to časni ljudi koji su zaslužili svoj umirovljenički status radeći za svoje obitelji, radeći u svojoj domovini. riješit ćemo i taj problem, ali sukladno materijalnim mogućnostima Vlade. Ja sam najavio na jednom skupu da ćemo to pitanje riješiti u 2007. godini. Mi u Vladi imamo jednu radnu skupinu koja priprema za ovu našu zajedničku materijale i budite sigurni da ćemo tijekom 2007. naći zakonsko rješenje na koji način, al' to znači i novu mirovinsku reformu. Mi moramo biti svjesni da to nije samo jedan običan zahvat, nego da je to nova mirovinska reforma, kao što je bila ona iz '99. po kojoj se dogodilo onda ovo da ovi novi umirovljenici su u lošijem položaju od starih umirovljenika. Prema tome, riječ je o jednom sveobuhvatnom zahvatu i mi ne možemo potezom pera, jednim sastankom riješiti problem novih umirovljenika. Riječ je, ponavljam o novoj mirovinskoj reformi, a to je veliki zahvat za cijelu Hrvatsku i zato sam pozvao malo prije i uvaženog zastupnika ako se želi, tko god želi dakle ostavljajući politiku po strani, iz istinske potrebe da pomognemo tim našim novim umirovljenicima, ali sukladno mogućnostima države. Znači u 2007. želimo, imamo dovoljno vremena napraviti tu novu reformu, koja, jer bez nje neće ići i riješiti problem novih umirovljenika. Ja laka rješenja ne mogu obećati. Smatram da bi to bilo neodgovorno, smatram da bi to bilo demagoški kao što je rekla malo prije gospođa Antunović, prema tome mi laka rješenja ne obećavamo. Mi obećavamo ono što možemo ostvariti. Prema tome, kad smo se uhvatili u koštac sa dugom umirovljenika, s kojim se nijedna Vlada prije nas nije mogla i bježala je od toga, uhvatiti u koštac, znali smo da će biti teško ali smo ga riješili i danas kažem da će umirovljenici dobiti svoj dug i u prosincu i još dvije rate iduće godine. Poštovani zastupnik Damir Kajin, izvolite. **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani predsjedniče, ja se isto kao i gospodin Letica najprije želim ograditi od jedne neprimjerene konstrukcije koju smo čuli tijekom jutra. Ali da prijeđem na pitanje, želim ga postaviti ili premijeru ili ministru gospodarstva, gospodinu Vukeliću. Ja mislim da se svi mi možemo složiti da u ovom času više problema od hrvatske brodogradnje, ne znam, nema više nitko, možda hrvatske željezare. Treba spasiti jasno jedne i druge, koliko košta da košta. I hvala Bogu da Uljanik iz Pule nije u ovom času u problemima. Navodno je Vijeće za zaštitu tržnog natjecanja krajem tjedna odobrilo državne potpore od čak 4,2 milijarde kuna i to za Brodosplit milijardu i 700, 3. Maj cca milijardu i 700, BrodoTrogir 624, Kraljevicu 220 milijuna kuna. To je puno novaca, nema drugog rješenja. I neće biti zadnja potpora, bez obzira što pričaju da nakon šest mjeseci više neće uslijediti. Međutim, mene brine gospodine premijeru, gospodine ministre, Vlado, zašto, mislim na Vladu a ne na predsjednika Sabora, zašto Vlada traži da se jedino uspješno hrvatsko brodogradilište ono iz Pule Uljanik privatizira odnosno kakav je to plan restrukturiranja od strane HVB Global Shippinga koji nudi čak bravu, ključ u bravu za Kraljevicu, odnosno BrodoTrogir. Ja razumijem problem. Država je do sada brodogradnji dala skoro 3 milijarde dolara državnih jamstva. Vladin trošak kreditne pomoći od '92. do 2006. iznosi skoro 9 milijardi kuna. Konačno, hrvatska brodogradnja u obrtnom kapitalu bilježi gubitak od preko milijardu 150 milijuna dolara. Njihov prihod je svega 750 milijuna 750 milijuna dolara godišnje pa da bi došli na pozitivnu nulu trebali bi povećati proizvodnju od 45%. Konačno, danas "Škver" u 4 godine čak milijardu 800 milijuna kuna gubitaka, govorim o onome u Splitu. No mene konkretno zanima hoće li se staviti ključ u bravu nakon 6 ili 7 mjeseci "Kraljevici" i … /Govornik se ne razumije./, odnosno ostalima. Tj., zašto hoćete privatizirati "Uljanik", a s druge strane čitav taj konzalting "HVB global shippinga" preferira tvrdim Split na račun Pule i Rijeke. Hvala, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani saborski zastupniče, gospođe i gospodo. Prije svega, odmah ću reći, nema nikakvog preferiranja s nijednog, prema jednom brodogradilištu u odnosu na drugo. I ja ću podsjetiti na stav koji sam ja često isticao, to je stav i mog ministarstva da su sva brodogradilišta, dakle, jednako važna za nas. Projekt i program restrukturiranja koji je krenuo praktično sa prijedlogom od samih brodogradilišta, koji je u okviru hrvatske brodogradnje kao krovne kuće izrađen i u okviru, jasno, ministarstva i kao takav radni materijal proslijeđen i na njemu rade i konzultanti ovi o kojima ste vi govorili. Dakle, krenut od pretpostavke, pokušati zadržati sva brodogradilišta u Hrvatskoj, ali na način da ih restrukturiramo kako bi oni bili pozitivni, kako bi poslovali pozitivno, kako ne bi stvarali gubitke. Prema tome, jednak je odnos prema svima. Mi hvala Bogu imamo situaciju da "Uljanik" jedino brodogradilište koje je svoju sanaciju u restrukturiranju prošlo još 90-ih godina, koje posluje bez gubitaka i kao takovo ušlo je u programu i privatizacije naših brodogradilišta kao prvo brodogradilište moguće za tu privatizaciju. Ali i radna skupina na čelu je potpredsjednik, gospodin Polančec, koje treba pripremiti i prijedloge zakona izmjene Zakona o privatizaciji. Razriješiti probleme pomorskog dobra, što je u slučaju "Uljanika", dakle je prethodni posao koji treba napraviti da se u dogovoru i sa sindikatima krene u model privatizacije i tog brodogradilišta kao drugim fazama i drugih na, rekao bih, zadovoljstvo svih strana, a ne na štetu bilo koga. Ova informacija koja je izašla u javnost, to isto želim reći, je netočna. Dakle, da informacija o eventualnom zatvaranju "Kraljevice" i "Brodotrogira" ne stoji niti je itko na ikakvom sastanku i radnoj skupini koja priprema taj program govorio o toj opciji. Prema tome, konzultant koji je radio materijale radio je različite opcije, prijedloge obrađivao, ali nikakva priča o zatvaranju brodogradilišta bilo kojega nije nikada spomenuta. Spomenuli ste ovdje brodogradilište u Splitu kao jedno od najvećih i stvarno najveće brodogradilište u Hrvatskoj, o gubicima koje stvaraju. Ja samo moram reći jer je to nešto što ste spomenuli, danas je jedan medij to i objavio o tome kako ministar priča o poslovanju bez gubitka, a gubitak … /Govornik tisuća kuna. Samo izvješća revizijska koja jasno govore, dakle, dalje za to brodogradilište milijardu i 600 tisuća kuna prošla Vlada dala 2002. godine za saniranje stanja. Da je to brodogradilište sa ovom bivšom upravom uspjelo stvoriti sa koncem 2004. godine ponovo ponovo milijardu i 600 milijuna gubitka. Da je 2005. taj gubitak bio novih 200 milijuna. To je sada milijardu 800. Da je financijsko izvješće za prvu polovicu ove godine bez gubitaka. To su činjenice i to su rezultati. I ono što se želi napraviti i što se mora napraviti to je da se osiguraju jamstva i to je ovo što spominjete, također, Agencija odobrila, za sva brodogradilišta da dok traje izrada programa restrukturiranja ne dođe do kriznih situacija, obustava rada, nemogućnosti poslovanja. Jer ako želimo sačuvati brodogradilišta moraju imati dovoljna sredstva da funkcioniraju normalno do konačno usvajanja programa restrukturiranja. Prema tome, i ovi iznosi koje ste spominjali, što je također preko Agencije došlo odobrenje, su iznosi dakle potreba za i nove poslove, nove brodove svih brodogradilišta i za likvidna sredstva. I za likvidnost osiguranja njihova to nije iznos koji će ići prema Vladi, neki koji će predložiti Ministarstvo gospodarstva. Mi želimo dati samo onaj iznos sredstava koji će omogućiti normalno poslovanje do donošenja konačnog programa restrukturiranja. Odnos prema svim brodogradilištima je jednak i posebno cijenimo i ovo što ste spominjali "Uljanik" kao jedino brodogradilište koje je svoj, dakle, projekat restrukturiranja završilo i koje ustvari je najspremnije za sljedeće korak, a prije svega tu je i korak privatizacije. Hvala i zadovoljan i nezadovoljan. Konačno, što bi za ovaj, Riječku ili Splitsku regiju značilo zatvaranje "Kraljevice" i "Brodotrogira" useljenje, proizvodnih brodskih motora iz Rijeke u Split, iz Pule u Split, u stečaj "Viktora Lenca" iako se ta tvrtka može spasiti, jednostavno o tome ne želim razmišljati. To je jednostavno ne smije dogoditi. Ne smije stati hrvatska brodogradnja. Kao što se ne smije dogoditi ni da se privatizira "Uljanik" jer to poduzeće danas, gospodo, nije u problemima, a sutra bi upravo zbog privatizacije moglo biti u ogromnim problemima. I konačno, neka barem u nekom poduzeću država zadrži neki kakav takav utjecaj i kontrolni paket. Poštovani zastupnik Slavko Linić. Izvolite. **Linić, Slavko (SDP)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Svoje pitanje upućujem predsjedniku Vlade. Klub SDP-a već duže vremena u Saboru traži odgovore od Vlade što su uzroci sve veće nelikvidnosti u gospodarstvu. I ističemo da, smatramo da je jedan od najvećih uzročnika neplaćanje korisnika državnog proračuna. ističemo da su u zdravstvu povremeno neplaćanje i preko 400 dana. U Hrvatskim željeznicama i 300 dana. Ističemo da su i neplaćanja građevinara po nekoliko mjeseci. Također smo isticali da se poticaji gospodarstvenicima za novozaposlene ne isplaćuju po godinu dana. A sada imamo i najnovije. To je ne plaćaju se računi u brodogradnji i čak se pomiču rokovi isplate redovitih plaća radnika. Osnovni razlog za novu nelikvidnost, nove probleme, pogotovo probleme koji će se pojaviti za kojih mjesec dana je i neizrađeni planovi restrukturiranja brodogradilišta. Pitam vrlo jasno gospodina predsjednika Vlade s obzirom da je na istijeku treća godina Vlade tko je odgovoran da nije izradio program restrukturiranja brodogradnje i tko je odgovoran da se i na taj način produbljuje problem likvidnosti? Sanader, izvolite. **Sanader, Ivo (HDZ)** Gospodine zastupniče, prije svega nije točno ovo što ste rekli. Vi već zaista nekoliko puta u ime Kluba SDP-a iznosite tvrdnje koje ničim niste dokazali niti argumentirali. Vi niste nijedanput donijeli nijedan konkretan primjer i ja vas molim ako ih imate da mi ih dostavite jer to naprosto nije točno što ste iznijeli. To naprosto nije točno što ste rekli. To je nažalost obmanjivanje javnosti. To je odgovara istini. Prema tome, ja vas uvjeravam da sve ide prema planu a restrukturiranje brodogradnje će biti gotovo jer smo kao što ćete i sami znati u restrukturiranje brodogradnje uključili i europske stručnjake jer ne želimo napraviti restrukturiranje brodogradnje suprotno europskoj praksi, idemo prema Europskoj uniji i zaista smo trebali prije nekoliko mjeseci završiti ali mogu reći da smo na uštrb kvalitete nismo htjeli žuriti. Prema tome, htjeli smo napraviti jedno restrukturiranje brodogradnje koje neće biti vrijedno i važiti samo za godinu dana, samo za dvije godine nego koje će važiti za idućih deset godina i u kojemu ćemo zaista restrukturirati brodogradnju, učiniti je konkurentnom na svjetskom tržištu bez vertikalnih državnih subvencija. Vi znate dobro kao i ja da je to ono što moramo učiniti, da je to ono što su sve europske zemlje učinile od Poljske koja je imala vrlo bolno restrukturiranje brodogradnje do ostalih zemalja. na tome radimo. Bit će gotovo idućih tjedana, upoznat ćemo i vas i hrvatsku javnost sa planom restrukturiranja brodogradnje a ono oko nelikvidnosti naprosto nije točno. **Linić, Slavko (SDP)** Sve podatke koje sam iznosio možete pronaći u izvješćima Gospodarske komore o gospodarskim kretanjima, možete provjeriti u stanju ako provjerite knjige Hrvatskih željeznica, Hrvatskih auto-cesta, Hrvatskih cesta i da ne nabrajam sve ostale. Možete samo pogledati u novine da neisplata plaća brodograđevinskim radnicima također je stvarnost i istina. Ali vaše pravo da ne želite vidjeti podatke gdje i kako radi hrvatsko gospodarstvo, to je zaista vaše pravo. Ali isto tako, moramo naznačiti da je neprihvatljiv vaš odgovor vezano za odgovornost osobe i osoba i ministarstva oko neizrade programa restrukturiranja, pa bih vas zato molio da mi dostavite zaista pisane pisane odgovore da bi mogli imati poruku radnicima u brodogradnji jer iduća godina je izborna godina, restrukturiranje brodogradnje u idućoj godini sigurno hrvatska Vlada pod vašim vodstvom neće započeti jer nije prihvatljivo sa rezovima u brodogradnji ići u 2007. To je vrlo jasno politički, a to znači da će radnici imati problema sa plaćama i zato me vaš pisani odgovor itekako zanima. Pa evo, nekima pišu pitanja, nekima doktorate. Budući da su meni napisali pitanje ja ću ga morati pročitati. Jasno je da ste upravo vi gospodine premijeru dali nalog za uručenje Vlade Zeca budući je poznato da je policija kaznenu prijavu protiv njega podnijela još prije nekoliko mjeseci, no ta se prijava grijala mjesecima u ladici. Zanima me jeste li barem sada kada je iz Bruxellesa pristiglo vrlo neugodno izvješće o neefikasnoj borbi protiv korupcije dali nalog da se u sklopu obrade ispita i sumnja u vašu moguću zlouporabu položaja budući je iz svojedobno objavljenih transkripata sa zatvorene sjednice Vlade kojom ste predsjedali vi vidljivo da ste usprkos upozorenjima ministrice Dropulić tražili da se Kamen Ingradu oprosti dug od 36 milijuna kuna koji ne pripadaju vama nego poreznim obveznicima. Također me zanima i zašto kada je svima jasno da je Vlado Zec do prije nešto više od pola godine bio dožupan vašeg župana Bagarića gospodin Bagarić barem za sada potpuno amnestiran za sudjelovanje u nezapamćenoj krađi u toj županiji koja je dovela do njezinog bankrota a o čemu svjedoče i nalazi državne revizije. Bojite li se gospodine premijeru da bi možda gospodin Bagarić mogao progovoriti?

a mi smo za sve kamenolome, ne za Kamen Ingrad nego za dvadeset drugih u Hrvatskoj, za sve uračunali troškove koji do tada nisu bili uračunati uz suglasnost Državnog odvjetništva. I to je puna istina i molim da se držite te istine a ne da iz politikantskih razloga i iz približavanja izbora kao što je rekao maloprije gospodin Linić nas to ne zanima. Mi radimo na dobrobit hrvatskih građana a ne mislimo na izbore kao vi. A vi možete misliti koliko god hoćete opet ćete proći jednako. **Opačić, Milanka (SDP)** Pa ja moram priznati što mi je žao što imam premijera koji ne govori istinu. Naime, gospodine Sanader ja sam u posjedu zapisnika sa zatvorene sjednice Vlade u kojem vrlo uredno piše o tome kako ste vi upravo inzistirali na tome da se izvrši nagodba sa Kamen Ingradom i oprostili ste 36 milijuna kuna novca poreznih obveznika. Prema tome, to je činjenica i nije nikakva laž i nije nikakva moja insinuacija. To što to vama teško pada to doista nije moj problem. I na kraju pa to je zapisnik koji je objavljen u hrvatskoj javnosti a zbog kojeg je …/Govornik poslao po prvi ja mislim u šesnaest godina demokratske države da su tajne službe pretresale ovdje u Saboru tajnice i u Vladi, tko je dao takav jedan zapisnik hrvatskoj javnosti. Toliko o tome koliko je taj zapisnik svjedočio o nečemu što nije bilo moralan porez. A kad je u pitanju briga za radnike, gospodine Sanader zahvaljujući potezima Vlade Zeca mnogi radnici su danas možda i pred tim da ostanu bez vlastitih kuća. Hvala. Nastavit ćemo u 12,30